днес е първата пленарна сряда за месец февруари, поради което програмата се определя от предложения на ротационен принцип от парламентарните групи извън Парламентарната група на ГЕРБ. Постъпило е предложение от Парламентарната група на Партия „Атака” по чл. 43, ал. 7 от правилника, което не отговаря на условията на нашия правилник по следните причини:

за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането”. Чета дословно, както е наименовано. Проектът за решението е внесен във вчерашния ден в 15,34 ч. Четири минути по-късно е направено искането за включването му по ал. 7 в програмата за тази седмица. Това няма как да се случи, тъй като проектът за решение следва да бъде разпределен на комисии, които имат отношение към него, което е сторено с разпореждане още във вчерашния ден. Този проект за

Други предложения по реда на чл. 43, ал. 7 не са направени. Няма постъпили предложения от останалите парламентарни групи, поради което Програмата за работа на Народното събрание за 1 3 февруари 2012 г. има следния вид: Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване. (Вносители: Сергей Станишев и група народни представители). Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи. (Вносители: Красимир Велчев и група народни представители.) 3. Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет. (Вносител: Министерски съвет.) 4. Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание. (Вносител: Волен Сидеров на 11 януари 2012 г.) и Проект за решение за избор на секретар на Народното събрание. (Вносител: Мартин Димитров на 18 януари 2012 г.) 5. Второ четене на Законопроекта за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. (Вносител: Министерски съвет, продължение от миналата седмица.) Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. 7. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за меценатството. 8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Първо четене на Законопроекта за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни решения и решения за пробация с оглед упражняване на надзор върху пробационните мерки и алтернативните санкции. Първо четене на Законопроекта за публично-частното партньорство. 11. Проект за решение по Отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Парламентарен контрол (петък, 11,00 ч., който ще започне с разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова

По реда на чл. 43, ал. 7 от Парламентарната група на Движението за права и свободи е постъпило предложение – искане като т. 1 в дневния ред на Народното събрание в предстоящата седмична програма да бъде разгледан Проект на решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазване № 254-02-18.

първо по време е предложението на господин Димитър Главчев от Парламентарната група на ГЕРБ, който предлага в програмата на Народното събрание за тази седмица да бъде включен на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Вносител е Министерският съвет. Господин Главчев, заповядайте.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Предложеният законопроект регулира отношения в областта особено на онлайн залаганията, които до момента не са били предмет в настоящия действащ Закон за хазарта. С оглед на по-бързото регулиране на тези отношения и постъпления в държавния бюджет предлагам да се включи в настоящата програма на Народното събрание.

Постъпило е предложение от народния представител Деница Гаджева – на основание чл. 99 от правилника да се проведе изслушване на министър Трайчо Трайков във връзка с подписването от България на международното споразумение АСТА на 26 януари 2012 г. в Токио.

по отношение на случило се събитие. Всички знаете, че миналия четвъртък България е подписала споразумението в Токио във връзка с тази материя – пиратството и фалшификациите. В България вече се организират протести. Впрочем и други страни в Европа са реагирали, дори още по-бързо знаете какво става в Полша в това отношение. Същото се случва и в други страни от Европейския съюз. В световен мащаб недоволството против това, което е станало в Токио – против подписването на това споразумение, е изключително силно.

е било прието решение на Министерския съвет за подкрепа на споразумението в Токио, което е минало без знанието на гражданското общество, без знанието на българските потребители, без операторите в интернет. Затова смятаме, че е наложително тук да дойде министър Трайчо Трайков, който е внесъл предложението в Министерския съвет. Впрочем предложението в Министерския съвет е без какъвто и да е дебат, без каквато

от народния представител Павел Шопов на правно основание чл. 99 да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов във връзка с подписването от България на международното споразумение АСТА на 26 януари 2012 г. в Токио. На основание чл. 43, ал. 3 от правилника изслушването да се включи като точка в програмата на Народното събрание за тази седмица. Господин Шопов, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Разбира се, ако беше възприето нашето предложение господин Трайков да дойде и да отговори на въпросите, които му се поставят и които можехме да му поставим в пленарната нямаше да правим това второ предложение – по същата тема и въпрос, тук да дойде да отговаря и министър-председателят господин Бойко Борисов. Явно на Вас не Ви се иска да се отваря тази тема. Искате или не искате, темата виси с много страшна сила в българското общество. Ако днес смачкате проблема, неглижирате въпроса и не дадете възможност темата да започне своя дебат, при това в пленарната зала, ще стане по-лошо. Ще видите, че реакцията на гражданското общество, на българските потребители, на българските оператори в интернет ще бъде изключително гневна и много решителна. Това е ясно и безспорно. Ние сме внесли проекторешение, което беше отклонено да бъде разглеждано на чисто формално основание.

решения са били разглеждани, като са били неглижирани и са били пренебрегвани визираните срокове в нашия правилник. Ние искаме да дойде в пленарната зала министър-председателят, защото в крайна сметка той е ръководител на българското правителство и е пряко отговорен за взетите решения, каквото е решението за подписването от България

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители са Красимир Ципов, Фани Христова и Емил Радев. Водеща е Комисията по правни въпроси. Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите. Вносители са Димитър Дъбов и Любен Корнезов. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Съпъстваща е Комисията по правни въпроси. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в общественото и медийното в общественото и медийното пространство, на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи. Вносители Красимир Велчев и група народни представители. - Проект за решение във връзка с разисквания по питането на народните представители Георги Пирински, Янаки Стоилов и Мая Манолова до господин Николай Младенов – министър на външните работи, относно предложения предложения по доклада на Мисията на ОССЕ за наблюдение на Избори 2011 г. Вносители са Георги Пирински и група народни представители. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. Разпределен е и на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите и Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по правни въпроси. - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата. Вносител е Министерският съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Съпътстваща е Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. - Проект за решение за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по труда и социалната политика. - Проект за решение за избиране на председател на Икономическия и социален съвет. Вносител е Министерският съвет. - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването. Вносител е Лютви Местан. Проект за решение относно Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА). Вносители са Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по културата, гражданското общество и медиите, Комисията по правни въпроси, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Във връзка с доклада на Временната анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната година от мандата на правителството на Сергей Станишев, изпратен на Главния прокурор в изпълнение на Решение от 23 април 2010 г. на Народното събрание, е получено писмо от Върховната касационна прокуратура, отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз”. В писмото се уведомява Народното събрание, че в частта от доклада, съдържаща анализ на финансовото управление на бюджета на Държавен фонд „Земеделие”, за периода 1 януари 2008 г. 2009 г. и Предприсъединителните фондове – наличие на загуба на средства по ФАР, САПАРД и ИСПА, от Софийска градска прокуратура, материалите са приобщени към наблюдаваното от същата досъдебно производство № 32/2010 по описа на Главна дирекция „Криминална полиция” – МВР, образувана с Постановление на Софийска градска прокуратура от 14 януари 2010 г. и водено срещу длъжностни лица от Държавен фонд „Земеделие” за престъпления по чл. 282 и чл. 283 от Наказателния кодекс. С Постановление от 7 ноември 2011 г. по преписка № Е 15356/2009 г. на Софийска градска прокуратура е прекратено досъдебното производство № 32/2010 г. по описа на Главна дирекция „Криминална полиция” – МВР. С Постановление от 4 януари 2012 г. по преписка № 1455/2010 г. на Апелативна прокуратура – София, е потвърдено Постановлението на Софийска градска прокуратура за прекратяване. В периода от 27 до 31 януари 2012 г. в Народното събрание са постъпили два материала от Националния статистически институт, съдържащи резултати от статистически изследвания относно: информация за лица с увреждания от проведеното преброяване към 1 февруари 2011 г.; - информация за бизнес климата в промишлеността, строителството, търговията и услугите през януари 2012 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Господин Николов, заповядайте

на така нареченото търговско споразумение или АСТА. Искам да кажа, че ГЕРБ не бяга от такъв дебат и такова изслушване и ГЕРБ изразява мнението, че наистина трябва да има дебат в обществото във връзка с написаното в това търговско споразумение. Именно затова

пред трите ресорни комисии и да ги изслушаме във връзка с това подписано споразумение. Но искам да кажа, че се преекспонират нещата по подписването на това споразумение. Ще ви зачета

именно на първо четене се гласува философията на законопроекта, а на второ четене – се поставят конкретни предложения на народни представители, когато могат да отпаднат някои от точките или да бъдат променени.

да се изразят такива резерви. Всички такива ратификации, внесени като законопроекти в Народното събрание, могат да бъдат отнесени с резерви резерви към текстове от това споразумение. Тоест, България се е включила по философия към това споразумение и при всички случаи, ако въобще последва такъв проект за ратификация, то Народното събрание има възможността да изрази своите резерви по конкретни текстове. Поради тази причина с внесеното

България. Дами и господа, мисля, че не трябва да се преекспонира тази тема. Разбира се, ние не трябва да се крием от дебат по темата. Този дебат ще бъде повдигнат в трите ресорни комисии, ще бъдат изслушани и двамата ресорни министри по темата, по темата, за да може впоследствие народните представители да вземат информирано решение по конкретни текстове и съответно да изразят своите резерви.

Процедурата е по отношение на това, което беше споменато сега. Дори чухме един министър, който успя да каже, че България се била подписала със симпатично мастило. Извинявайте, няма подпис под международен договор със симпатично мастило. Може би това е някаква практика от изборите, но в международните споразумения не съществува. Така че тази процедура за обсъждане в парламента, която сега ще бъде инициирана, както и предложението на колегите от „Атака” – да бъде изслушан премиерът тук, трябваше да се случи, преди да се полага подписът, независимо от това дали е със симпатично мастило, или не.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, от името на Парламентарната група на Синята коалиция бих искал да направя следното изявление. След преврата на Девети септември 1944 г. в България започват масови репресии, при които без съд и присъда са убити десетки хиляди хора, стотици хиляди са хвърлени в лагери и затвори, извършени са многобройни политически убийства и изселвания в името на налагане на просъветски комунистически режим, продължил 45 години. На 1 февруари 1945 г. под диктовка от Москва са осъдени и екзекутирани от така наречения народен съд регенти, министри и депутати – наши колеги от Двадесет и петото Народно събрание. Общият брой на осъдените на смърт е 2680, а 1921 са осъдени на доживотен затвор. Издадени са и много други присъди, без съобразяване с елементарните правни принципи. По предложение на бившите президенти на Република България Жельо Желев и Петър Стоянов в началото на 2011 г. този ден – 1 февруари, беше обявен от Министерския съвет за Ден за почит към жертвите на комунизма. Редно е на този ден всички, без разлика на политическа принадлежност, да се обединим в нашата почит към мъчениците на комунистическия режим. Ето защо, госпожо председател, от името на Синята коалиция, моля да призовете народните представители с едноминутно мълчание да почетем паметта на жертвите на комунистическите репресии. Благодаря. Вие много добре знаете, че има консенсус в парламента и българското общество, и определен ден, на който отдаваме почит на всички жертви, загинали от тоталитарните режими – това е 23 август. Нека не ползваме дати с каквито, за съжаление, българската история изобилства, за да почитаме през ден различни жертви, по-скоро жертви на различни тоталитарни режими. Да, всички онези, които са жертва на това, за което говорихте Вие, имат нужда от почит и ние, българският парламент, българското общество отдаваме

(СК): Колегите ми настояват да кажа, госпожо председател, че има решение на Министерския съвет специално за тази дата и нямаше да бъде излишно, напротив, щеше да бъде отдаване на дължима почит, но така сте преценила. Ако искате, премислете го отново. Във връзка с начина на водене. Искам да предложа първа и втора точка да се слеят и да се обсъждат едновременно, тъй като по същество се отнасят до една и съща тема. Макар обхватът да е различен, това ще даде възможност на изказващите се да изразят позициите си като цяло по темата и по предлаганите решения, защото в момента парламентът е на път да вземе решение

МИКОВ (КБ): Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Ние не бихме възразили, стига това да не се отрази на времето, което има за дискусия. Достатъчно различни са предметите на двете точки, така че нека да върви в едно обсъждане, но без ограничение във времето. Ако това е за сметка на времето, тогава е обратно предложение. Съгласни сме – нека да върви една точка, но в същото време става въпрос за достатъчно обемна материя, за достатъчно много случаи, които предполагат самостоятелна дискусия. Благодаря Ви. Едно пояснение, за да могат колегите народни представители да са наясно при гласуването – как да гласуват по това процедурно предложение. Времето, разпределено на парламентарни групи, се отнася за точка в дневния ред, без значение колко проекти за решения и така нататък има включени, поради което няма как, господин Миков, ако Народното събрание реши да обедини двата проекта за решение в една точка, да се ползва време за два проекта за решение. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Иван Костов – точки 2 и 3 по нашата програма да бъдат обединени в обща точка, която да се казва: Проекти за решения за създаване на Временни анкетни комисии, след което да се обсъждат двете внесени предложения – първото по време от Сергей Станишев и група народни представители, второто по време от Красимир Велчев и група народни представители. Гласували

по реда на чл. 43, ал. 7, е постъпилото предложение от Парламентарната група на Движението за права и свободи: - Проект за решение за промяна в състава на Комисията по здравеопазването.

Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това са двете проекторешения, които според процедурата, която гласувахме преди малко, ще протекат

Сергей Станишев и група народни представители,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Ще представя предложението за създаване на анкетна комисия за изясняване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на отвличането и жестокото убийство на Мирослава Николова. Тази драма, уважаеми дами и господа народни представители, предизвика широк обществен отзвук и това е израз не просто на желанието на обществото да бъде информирано, което впрочем е неоспоримо право на българските граждани, то трябва да бъде информирано и за това как държавните органи, за чиято издръжка хората плащат, са реагирали и как действат и сега в момента. Трябва да намерим отговора на въпроса: защо въпреки изговореното от Министерството на вътрешните работи и защо въпреки многословието в последно време, а може би тъкмо заради това многословие, въпросите са много повече от отговорите? Защо недоверието в българските граждани продължава да бъде по-силно от доверието? Защо продължава напрежението в Перник? Защо продължават протестите на хората в Перник? Независимо от това колко дълго се коментира темата и колко много е изговорено, аз съм убеден, че този случай ще продължи да концентрира вниманието и не само заради необходимостта да се научи защо министър-председателят поиска родителите на Мирослава Николова да се извинят на МВР, а не обратното – Министерството на вътрешните работи да се извини на семейството на Мирослава. Всъщност колкото повече научаваме по случая, това е толкова по-необходимо – да се извинят служителите на МВР на семейството и близките на Мирослава Николова. В отвличането и убийството на Мирослава се фокусират много от проблемите и недъзите на обществото в момента, но в него се отразяват и много от слабостите в работата и отношението на Министерството на вътрешните работи, включително и неспособността им да приемат, че срещу себе си в редица случаи имат не престъпници, а хора, които се нуждаят от съдействие и помощ. Разбира се, не бихме могли да поставим служителите на МВР под един знаменател. Много често срещаме и съдействието, и човещината, и етиката и тъкмо затова случаите, в които се срещне стена от неразбиране, ирония и подигравки, нежелание да се чуят аргументите на семейството и близките, са толкова по-фрапиращи – какъвто е именно случаят с Мирослава Николова. Уважаеми дами и господа, от началото на този случай в Перник и особено след 11 януари обществото получава непоследователна и разпокъсана информация. Отговорността на служителите на Министерството на вътрешните работи потъва в свободни интерпретации, включително и на ръководни кадри от Министерството на вътрешните работи. Доверието на хората в способността на МВР да разкрива престъпления и да събира доказателства за реализация на наказателната отговорност смея да кажа, че е на критично ниско ниво. Изслушването в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред е много малка стъпка в необходимата посока. Вчерашното изслушване смея да кажа, уважаеми дами и господа, и се надявам, че това ще бъде мнение на мнозинството от хората, които са присъствали на изслушването, беше едно огромно разочарование. Предоставената от страна на МВР информация отговори на малка част от въпросите, но същевременно провокира нови и също толкова важни и сериозни въпроси, които продължават да се свързват с отвличането и убийството на Мирослава. Въпреки съмнението и скептицизма, с които се посреща всяко предложение за анкетна комисия в Народното събрание, при цялото недоверие, което се изпитва към резултатите, парламентарната инициатива е не просто по-добра от индиферентност, бездействие или само словесна активност. Парламентарната комисия според нас, уважаеми дами и господа, които сме вносители на предложението за решение, е крачка, за да се преодолее основателното усещане у хората за неспособността на институциите у нас да поемат и да носят своята отговорност, че политически лица от изпълнителната власт не са в състояние да поемат и да носят тази отговорност – това е вече факт. Но защо и Народното събрание да застава редом с тях, особено по този случай? Уважаеми дами и господа, за да покажем, че Народното събрание като цяло опозиция и управляващи, може да действа адекватно, че можем освен като източник на ирония и присмех да вземаме и решения, които да съответстват на обществените нагласи и на очакванията на хората, ние Ви предлагаме да подкрепите решението за създаване на анкетна комисия за изясняване на действията по разкриване и разследване на отвличането и убийството на Мирослава Николова. Първо, ние предлагаме различни анкетни комисии една за случая в Перник и друга или други анкетни комисии за изясняване на останалите случаи, които са предмет на предложение на народни представители от Партия ГЕРБ. Ние Ви предлагаме да не смесваме различни по своя характер престъпления и тежки случаи на полицейско насилие и превишени правомощия. Предлагаме да започнем с анкетната комисия за Перник, като участието на различните парламентарни групи да бъде с равен брой народни представители, тоест комисията да бъде създадена на паритетен принцип с численост от 10 народни представители, като Ви предлагаме тя да бъде оглавена от представител на опозицията. Предлагаме Ви достатъчно дълъг срок от време в случая два месеца, той би могъл да бъде и по-кратък, но не по-кратък от един месец, за изясняване на всички обстоятелства около действията на правоохранителните орани. Уважаеми дами и господа, другото, което ни предлагате – да създадем една комисия за всички случаи, без особено ясен и добре структуриран предмет на дейност при гарантирано мнозинство на ГЕРБ с още някой народен представител, е просто пътека за замитане на следите и създаване на парламентарно алиби за действията на МВР. Приемането на подобно предложение от Ваша страна ще ни изправи пред въпроса дали изобщо да участваме в подобна анкетна комисия. Казвам го, за да бъдем наясно с отношението си към различните предложения, които предстои да бъдат обсъждани в пленарната зала. Затова, уважаеми дами и господа, ако искаме да служим на истината и ако искаме да бъдем адекватни на отговорността, която хората очакват от нас, подкрепете предложението за създаване на анкетна комисия за разследване на действията първо в Перник. Благодаря Ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Ще представя от името на колегите вносители и от мое име нашите мотиви към проекта за решение за създаване на Временна анкетна комисия. През последните няколко седмици сме свидетели на изнасяне на различни данни и информация по отношение както на полицейско насилие, така и по случая „Перник” с убийството на Мирослава. Това са два случая, на пръв поглед, различни един от друг – да, различни казуси, които няма пречка и е редно да бъдат обединени в едно общо разглеждане и изслушване и създаване на такава специална Временна анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства по тези два случая. Към тях предлагаме да бъде прибавен и случаят, който получи наименование в медийното пространство „Бесоолу”, който трябва да изясни има ли има ли влияние и политически натиск върху правоохранителните и правораздавателните органи. Защо предлагам една комисия? Защото касаят една материя. От една страна, престъпност, можем да говорим за организирана престъпност, а, от друга страна, действията на правоохранителните органи в лицето на Министерството на вътрешните работи. Ние смятаме, че не трябва да се преекспонират тези теми. Не трябва да се нагнетява страх и напрежение в българските граждани. Не трябва при всяка полицейска акция да се злоупотребява, да се излиза и да се казва от лица, нарушили закона, които най-вероятно ще получат в голямата си част осъдителни присъди, защото за някои от лицата, за които се коментира през последните седмици, има издадени и европейски заповеди европейски заповеди за арест, да се говори, че във всички тези случаи има полицейско насилие. Това не е здравословно за нашето общество, не е здравословно за сигурността на Република България. Това са теми, които трябва да се дискутират в българския парламент. Ние държим да има дебат по тези теми, държим да бъдат изнесени всички факти и обстоятелства по тези теми, да бъдат разгледани от колегите, които ще бъдат предложени за членове на тази комисия. на тази комисия. В случая има предложение за две различни комисии с различен обхват и предмет. Не смятаме, че казусът и случаят в Перник трябва да се разглежда отделно от останалите случаи, които са обект на публично, медийно и обществено внимание през последните няколко седмици. Ние предлагаме комисията да се формира на квотен принцип, така както са формирани всички постоянни комисии. Колеги, това не е контролна комисия. Това не е комисия, която да съблюдава дейността на ДАНС или каквато е Подкомисията за специалните разузнавателни средства. Това е комисия, която в условията на публичност, на прозрачност, на ясно разписани правила трябва да изясни всички факти и обстоятелства по тези казуси. Това е комисия, която трябва да изслуша на свои заседания както професионалния състав на МВР, така и на останалите служби, които имат отношение, така и на политическия състав на МВР. Това е комисия, която трябва да работи по ясни правила по които работят всички постоянни комисии в българския парламент. Вчера бяхме свидетели на изслушване в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – постоянна комисия в Народното събрание, сформирана именно на този квотен принцип. Ние не трябва да създаваме комисия, която да цели продължаване на внушенията, които се правят в момента от определени колеги в обществото и нагнетяване на напрежение, а да изясни наистина фактите и обстоятелствата и да изнесе истината пред цялото общество. Затова ние държим и искаме да се състои този дебат. Затова ние предлагаме създаването на такава комисия на квотен принцип, а не на паритетен принцип. Това не е комисия, която трябва да трупа политически дивиденти или саморазправа спрямо едни или други лица, независимо дали са народни представители, политици, министри или други длъжностни лица от професионалния състав на Министерството на вътрешните работи. Затова ще предложа на Вашето внимание проекта за:

РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия за проучването на факти и обстоятелства относно случаи, изнесени през последните дни в обществото и медийното пространство на полицейско насилие, както и на опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи. 2. Комисията се състои от 13 народни представители на квотен принцип, от които шест народни представители от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, включително председател, двама от Парламентарната група на Коалиция за България, двама от Парламентарната група на ДПС, един от Парламентарната група на Синята коалиция, един от Парламентарната група на Партия „Атака” и един независим народен представител. 3. Комисията да извърши необходимите действия в срок до 14 дни. 4. Избира председател и членове, както следва: Председател: ..., членове: ...” по-късен етап, когато се гласуват двете точки, ще направим предложение съответно за нашите членове. Моля и се обръщам към всички народни представители за подкрепа на така предложения от нас Проект за решение за създаване на Временна анкетна комисия. Благодаря. Благодаря, госпожо Фидосова. Аз ще прочета и другия проект за решение, тъй като господин Найденов не го прочете, преди да открием дискусията, за да знаят колегите народни представители точно какво разискваме. Проект за: „РЕШЕНИЕ за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и начина на прилагане на законите при тяхното извършване Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Създава Временна анкетна комисия, която да установи действията на правоохранителните органи по разкриване и разследване на убийството на Мирослава Николова от гр. Перник и прилагането на законите при тяхното извършване. 2. Комисията се състои от 10 народни представители – по двама от всяка парламентарна група. 3. Избира състава на комисията, както следва: Председател:..., членове:... 4. Временната анкетна комисия се избира за срок от два месеца.” След като вече запознахме Народното събрание с мотивите и проектите за решения, откривам дискусията. За изказване – господин Иван Костов поиска думата.

от името на Синята коалиция заявявам, че ние ще подкрепим, първо, идеята да се създаде временна анкетна комисия, която да се занимава с насилието, което

Това е важна тема, тя е важна за обществото. Ние сме за нейното изясняване и във връзка с това трябва да бъдат създадени тези временни комисии. могат да бъдат обединени по тема, това също е добро предложение – една временна анкетна комисия да разследва тези случаи. В това също има зрънце разум и основание. Това, което ние обаче няма да приемем, е комисията да бъде на квотен принцип, при който квотен принцип ГЕРБ и независимите да имат мнозинство. Основният момент е заседанието от вчера на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, когато председателят на комисията се опита да затвори устата на присъстващите народни представители, казвайки им, че могат да зададат по два въпроса. по два въпроса. Ако така ще бъде създадена тази комисия – на квотен принцип, и ще имат право представителите да задават по два въпроса, това практически не е комисия. Два въпроса на месец. Той каза, че на заседание по два, за 14 дни. Това са нелепи неща. Вчера ние бяхме задръстени с огромна информация – 40 страници доклад изслушахме на господин Флоров, пълен с абсолютно ненужни подробности. Абсолютно ненужни. Просто не е обяснимо как един полицай може да говори по този начин пред народни представители. Трябва по подразбиране, ако е интелигентен човек, да уважава другата интелигентност и да говори бързо, стегнато, разбираемо, просто, за да се напредва по темата. Четиридесет страници доклад ние го слушахме час и нещо и единствената цел беше да се запълни времето. Ето защо възразяваме срещу квотния принцип и не го приемаме. Ние предлагаме комисията да бъде на паритетен принцип още поради една причина – няма как народни представители от Политическа партия ГЕРБ да разследват министър Цветан Цветанов, като виждаме как твърдо застават зад неговите действия и въобще не желаят да чуят каквито и да било аргументи по отношение на неговата дейност. Това означава, че ще се създаде комисия с цел прикриване, заличаване на следи, неразкриване на случилото се. Ние от такава комисия нямаме нужда и аз съм упълномощен да заявя от името на Парламентарната група на Синята коалиция, това коалиция, това е отношение отправено точно към ГЕРБ, че ако се стигне до избор на временна анкетна комисия, в която Вие ще настоявате и ще приемете да бъде на квотен принцип, Синята коалиция няма да излъчи свой представител. Предлагаме Ви да го заместите с независим представител, но непременно субсидията му трябва да минава през ГЕРБ. Иначе според нас ще бъде неразумно. Току виж попаднали сте на някой наистина независим народен представител и това ще бъде грешка. В този смисъл, за да си реализирате докрай плана, и по настояване и на Мартин Димитров, той и аз настояваме, ако ще замествате липсващия представител на Синята коалиция с независим, той непременно да е обявил принадлежност към ГЕРБ и субсидията му да му се преразпределя от господин Цветанов. Иначе не сме съгласни и с това решение. Благодаря.

Искане за удължаване на времето. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, предложеният от ГЕРБ проект за решение е абсолютно неприемлив по една очевидна причина, а именно доминацията на депутати, подкрепящи управляващото мнозинство в нея. Всъщност с този проект, уважаеми колеги, ГЕРБ казва: ние ще проверяваме сами себе си, ние ще решаваме кои случаи точно да бъдат проверени, как и доколко да се извърши тази проверка, а Вие от опозицията ще участвате за пълнеж, за декор, за да легитимирате пред гражданите нашите действия и нашите решения. „Мижи да те лъжа” – както казва поговорката. Няма как да стане. Няма как да стане и поради тази причина правя формално предложение, което моля да бъде подложено на гласуване в края на този дебат, а именно комисията, която бъде създадена, да бъде на паритетен принцип с по двама представители от всяка парламентарна група – общо 10 души, с председател, който да бъде излъчен от опозицията, като срокът на действие на тази комисия да бъде един месец. Защото, уважаеми колеги, този 14-дневен срок, който предлагате за тази комисия, няма да стигне само да размените официална кореспонденция с институциите. Това всъщност е най-яркото доказателство, че Вие искате да да неглижирате тази проверка, да смачкате нещата, да ги претупате и да няма никакъв смисъл от тази комисия. Затова, за да участва в нея и опозицията, съгласете се с нашето предложение, защото в противен случай ще останете сами в този бутафорен театър, който сте си замислили. Ще си изиграете сами всички роли – и на доброто, и на лошото ченге, и на ръкопляскащата публика, ние няма да се включим. Ние няма да участваме в една такава комисия, защото според нас това ще бъде нечестно спрямо българските граждани. Хората имат право да знаят истината за случаите на полицейско насилие, за това предприети ли са мерки, наказани ли са истинските виновници. А в комисия, в която ГЕРБ има мнозинство, Вие ще потулите случаите, ще прикриете истината. Нещо повече, ще се опитате да заметете фактите и доказателствата. Ние няма да участваме в тази комисия, защото по този начин ще легитимираме и МВР, и Вашето мнозинство, защото Вие ще заблудите хората, че сте направили проверка, че в нея е участвала опозицията и в крайна сметка едва ли не всичко е о’кей. Ние няма да участваме в една подобна комисия на такъв принцип, защото този принцип е несправедлив. Той не отговаря, уважаеми колеги от мнозинството, на реалното парламентарно представителство. Защото през 2009 г. хората наистина Ви гласуваха огромно доверие – близо 40%, но не ви дадоха пълно мнозинство. Вие си го осигурявате с не политически, с търговски средства, купувате си народни представители. Доколко това е честно, не е предмет на настоящия дебат. Но да искате и в една комисия, която трябва да провери действията на управляващите, да имате изкуствено мнозинство – ГЕРБ плюс един купен народен представител, това наистина е прекалено и няма как ние да се включим в тази работа.

От една страна, казвате на хората: „Ние сме за публичност, ние сме за постигане на прозрачност”, демонстрирате желание за изясняване на скандалните случаи с полицейско насилие. От друга страна обаче, контролирате положението. Разследването ще стигне дотам, докъдето мнозинството на ГЕРБ в тази комисия реши. Имате механизъм да пресечете в зародиш всяко едно опасно предложение на опозицията с гласуване, с неприемане, с бламиране на това, което би предложила опозицията в тази анкетна комисия. Това наистина е една брилянтна идея – това е плюсът да разследваш сам себе си. си. От друга страна, уважаеми колеги, с тази комисия Вие казвате и нещо друго, а именно, че нещата с полицейското насилие и с МВР отидоха прекалено далеч, реално излязоха извън контрол и няма как да се правите, че нищо не се случва, няма как да си заравяте главата в пясъка. Това е причината да се съгласите със създаването на подобна комисия. Следващата Следващата стъпка, която наистина би трябвало да бъде предприета с гласуване в тази зала, е осигуряване на паритет за участието на представители на всички парламентарни групи в тази анкетна комисия. За справка ще дам пример с Комисията за наркотичните вещества и прекурсорите, която е единствената парламентарна анкетна анкетна комисия, която постигна реални резултати. Уважаеми колеги, очакването на хората към тази парламентарна комисия е тя разнищи истината, да предприеме съответни мерки, включително законодателни, но комисия, в която присъстват доминиращо представители на управляващото мнозинство или в която участвате самите Вие със себе си, на практика ще заседава с широко затворени очи.

Благодаря, госпожо Манолова. Да разбирам, че Вие правите редакционни предложения по проекта за решение?

същата да бъде на паритетен принцип, от 10 души, с квотно представителство и с едномесечен срок. Няма желаещи да репликират госпожа Манолова. Други народни представители ще участват ли в дискусията? Господин Ципов, имате думата. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Преди малко станахме свидетели на внушения, базирани на много широк опит за създаване на такива анкетни комисии и на комисии за контрол на определени структури от сектора за сигурност в минали парламенти, съставени именно на квотен принцип. Всички знаем какви бяха резултатите – дали бяха създадени такива комисии, дали бяха проучени съответните факти и обстоятелства. Искам да обърна внимание и на още нещо, което беше опитано да бъде внушено от парламентарната трибуна. Няма как анкетна комисия да бъде разследващ орган, уважаеми дами и господа!

това няма как да стане! Целта на една такава комисия, дами и господа, е да изследва внимателно всички факти и обстоятелства, да установи дали са извършени съответни нарушения, дали трябва да бъдат предприети някакви мерки и дали да бъде препоръчано в конкретния случай, когато се касае за създаване на такава анкетна комисия, на изпълнителната власт. всяко внушение, че такава анкетна комисия едва ли не ще разследва сама себе си, както беше опитано да бъде внушено от тази парламентарна трибуна, няма как да е вярно. Напротив, ние не се притесняваме и го заявихме много ясно още миналата седмица: всички факти и обстоятелства за изложените случаи трябва да бъдат изследвани внимателно, да им бъде направен анализ допуснати ли са грешки, трябва ли да бъдат предприети съответните мерки, трябва ли да бъдат направени препоръки към изпълнителната власт,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Бисеров, много примери могат да бъдат дадени. Създаде ли се Временна анкетна комисия след случая на 14 януари 2009 г.? Създаде ли се Временна анкетна комисия по случаите „Лиани” и „Галерия”? Създаде ли се Временна анкетна комисия за случая „Куцаров”? Относно това: защо не е било извършено определено действие по отношение на комисията, за която Вие говорихте, най-добре Вие можете да кажете, защото Вие бяхте председател на тази комисия. Искам ясно да заявя пред пленарната зала, че това е първият случай, в който управляващите се съгласяват да бъде създадена такава анкетна комисия, дами и господа. Нека тя да свърши своята работа, да проучи всички факти и обстоятелства, да бъдат предложени съответните мерки именно от тази комисия,

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Твърде много факти се натрупаха напоследък и твърде много се съсредоточи общественото внимание върху известни проблеми с полицейското насилие – въобще работата на полицията. Затова аз и много от моите колеги, предполагам – даже всички от групата на независимите, ще подкрепим създаването на такава Временна анкетна комисия. Ние сме народни представители и неслучайно сме се подписали под искането за създаване на Временна анкетна комисия. Що се отнася до политическите заигравки – дали ще бъде на паритетен, или на квотен принцип, лично аз съм готов да гласувам и двата варианта. Едно нещо обаче не мога да приема – от трибуната на този парламент да ме учат на морал лица отляво, на които всички видяхме какъв е моралът по времето на тяхното управление! Между другото, познавам поне един независим народен представител, който е пренасочил субсидията си точно към групата отляво. Какво искате да кажете – че той е купен? Не сте го купили, така ли? Вярвам Ви. Но не обвинявайте тогава без основание останалите народни представители. Защо например не си направите проверка да видите как аз или колегата Кирил Гумнеров сме гласували по повод последното вето на, слава Богу, бившия президент Първанов, за да видите дали са ни купили, дали сме гласували с мнозинството? Още по-малко приемам пък уроци по морал отдясно! Да ми обясняват за политическото пространство – какво се е случило, какво не се е случило, кой бил народен представител и кой – не. Хора, които разцепиха навремето собствената си парламентарна група, изтеглиха 39 депутати от нея и на тази база създадоха нова партия, твърдейки, че предишната била изневерила на принципите – духът бил напуснал тялото! И той беше герой, защото имал дух! Сега обвинява нас, които сме в същата ситуация, че сме едва ли не някакви продажници! Е, кога говори истината? Или, както винаги, той никога не говори истината. Думата има госпожа Михайлова. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз няма да се правя на морален стожер и да раздавам присъди кой е морален и кой – защото имаме нещо, което трябва да направим, което е сериозно и което е важно. Именно – да създадем Анкетна комисия с контролни функции върху действията на изпълнителната власт, дали се е справила, дали е допуснала нарушения.

да вземем решение. Паритетният принцип е едно от много добрите постижения на този парламент. Казвам го съвсем отговорно. В началото, когато водихме разговори как да се конструират комисиите, едно от сериозните искания от страна на Синята коалиция за подкрепа на действия както на правителството, така и на парламента беше да бъдат създадени комисии на паритетен принцип именно в областта на сигурността, контрола върху сигурността. Затова настоявахме за Комисия за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” на паритетен принцип. Затова подкрепихме искам да се върна малко назад във времето, закона, с който се създаде Парламентарна комисия за контрол върху СРС-тата! Не се оттеглихме, не бойкотирахме, но поискахме паритетен принцип! Поискахме паритетен принцип и за Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. Поискахме по същия начин във всички случаи – отворете правилника и ще видите, че има няколко постоянни комисии и няколко постоянни подкомисии, в това число и Комисията по външна политика и отбрана, които са на паритетен принцип, защото се досяга до една много деликатна материя, която е в ръцете на изпълнителната власт, но и която е тема „Сигурност”! Затова днес ние настояваме тази комисия да бъде по същия начин! Вие Вие можете да си приемете друг принцип – можете, имате мнозинство. Обръщам се към депутатите от ГЕРБ – можете, правили са го и други. Тук беше цитирано, че така са правени предишни временни комисии за контрол – на на принципа на мнозинството, и че нищо не се е получило. Не се е получило, защото в тази сфера мнозинството пази тези тайни, които не иска да ги вади! Защото те са тайни на държавата, но точно защото точно защото са в сферата на сигурността, службите за сигурност искат никой да не посяга и да не научава! А те понякога са тайни, които нарушават човешки права! Затова не правете като тройната коалиция! Те така си направиха Комисия за контрол на ДАНС. Тогава им казвахме: „Не правете мнозинство, дайте на паритетен принцип, ако искате реален контрол, ако искате да се стигне до дъното, ако искате да се пресекат лошите практики”! Такива лоши практики всички знаем, че има. И когато трябва да си пазиш управлението, започваш да си позатваряш очите. Затова ние ще подкрепим за паритетен принцип. И няма да раздаваме морални присъди, защото тук сме народни представители, които би трябвало да свършат работа! Ако не, можете да си направите една комисия – това няма да е добре обаче нито за парламента, нито за управляващите. Ефектът ще е отрицателен! Не се опитвам да предричам нещата, виждам средата, виждам, чувам настроенията и разбирам какъв ще е отзвукът. Той ще е: „Направиха си нещо, за да си го покрият там”. Чухте – няма да има представители на други освен на Вас самите.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо Михайлова, права сте за това, че постигнахме много в този парламент; за това, че по наше решение и желание, и по Ваше предложение, в началото на мандата на 41-то Народно събрание

как трябва да се създава, в какъв състав, на какъв принцип да се формират контролни комисии. Но това, за което не сте права, е да твърдите, че Временната анкетна комисия, която предлагаме да се създаде, има контролни функции. Това не е вярно, колеги!

фактите и обстоятелствата, да ги впише в един доклад. Господата, които се обаждат от място, знаят, че има особени мнения, че позицията

Нали искаме да изясним подробностите, фактите, обстоятелствата и да излезе наяве истината, за да не се правят тези внушения в обществото и да не се дава възможност на лицата, които нарушават закона, които ще получат осъдителни присъди за това, че евентуално са нарушили закона, когато приключи съдебното производство, непрекъснато да се оправдават, че има полицейско насилие?! Благодаря.

Разбрах, че няма да направим разследваща комисия; разбрах, че няма да направим контролна комисия; разбрах, но всъщност каква ще е комисията? Анкетна?

Още оттогава в основната работа, която са извършвали анкетните комисии, са включвали и форма на парламентарен контрол. Това е! Това е работата на всяка анкетна комисия. Накрая точно с какво ще приключи като проекторешение, зависи от това каква информация ще събере и ще анализира. Може да ни предложи промяна на законодателството; може да предложи изпълнителната власт да предприеме определени действия; може да предложи парламентът да създаде може би допълнителна комисия или подкомисия, която да се занимава с определен въпрос. Това е нещо, което зависи от дейността на тази комисия. Това е форма на парламентарен контрол. И нека не се отказваме от тази си много съществена функция. Функциите на Народното събрание – така пише в нашата Конституция, са две, едната е законодателна, а другата е контрол. Тази комисия очевидно няма да върши законодателна дейност. Остава да върши другото. другото. Нека да я създадем и наистина да може да си свърши работата. Нека да бъде такава, че да й имаме доверие, да създадем доверие веднъж вътре в парламента, втори път – навън,

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми дами и господа, все по-очевидно става от изказванията на управляващите, че случаят в Перник трябва да бъде прикрит прикрит, като бъде смесен с други случаи; прикрит, като бъде вкаран в парламентарна комисия, в която мнозинството контролира всички решения и преценки на фактите. А фактите – такива, каквито са, показват груби нарушения, граничещи с престъпна дейност от страна на органите в този случай. И понеже, господин Ципов, питате за Куцаров – какво е станало, за три часа бяха освободени шефът на БОП, шефът на отдела и шефът на сектора и тези 6-7 души, които бяха участвали в цялата тази история. От два до три часа беше сигнализирана Прокуратурата, защото на МВР в такива случаи е необходимо външно разследване, не вътрешно. Нека работи Инспекторатът, нека работи „Вътрешна сигурност”! Те трябва да изяснят проблемите и да ги представят пред ръководството, но само външният поглед може да даде на обществото истината, за съжаление е така! И това е практика в демократичните страни. Тогава Прокуратурата беше тази, която беше повикана: „Свършете Вие работата, за да не се разследваме сами”. Втори и трети въпрос е как Прокуратурата успява да даде на обществото доказателства, че безпристрастно, а не защитавайки, разследва полицията. Защо е необходима анкета? Защо е необходима независима паритетна комисия? Защото другите комисии, изградени на пропорционален признак, не могат да решат проблема, и това Вие го признавате, след като самите Вие предлагате нарочна комисия. Очевидно е, и вчерашното изслушване във Вътрешна комисия показва, че вместо да се изчистят въпросите, те стават повече: как така се извършва оглед и претърсване, а поемните лица са извън помещението, след като в Наказателно-процесуалния кодекс ясно пише как става това? Кой измисли правила, че поемните лица стоят извън помещението, което се претърсва, а като се свърши работата, ги викат да подпишат протокола? Кой прецени, след като в Наказателно-процесуалния кодекс ясно е записано, че не се правят никакви размествания, когато се прави оглед и претърсване, че вътре трябва да се местят разни вещи? Какъв е бил смисълът на това претърсване? Каква е била целта? Кой служител е отговарял и е трябвало да провери, че лицето, което почина в собственото си жилище, е имало законно притежавано оръжие? Това е въпрос, който при съвременната организация на работата в Министерството на вътрешните работи се решава за около пет минути със справка в съответните информационни масиви, когато оръжието е законно притежавано и регистрирано. Тези въпроси са изключително тежки и начинът, по който се представят пред обществото, в началото – от психолози и от всякакви говорители, явни и скрити, на системата; спотайването на Прокуратурата в първата седмица; слуховете, че присъства окръжният прокурор, пък не присъства окръжният прокурор тези факти трябва да бъдат установени от независим орган на парламента. Всичко друго е опит за институционално приключване на тази тема, защото много се говори по нея. Само че няма да има резултат! Опитите, за такъв тип едностранно приключване в публичното пространство, бяха направени първо с психолозите от Института на МВР, после с „независими говорители” в публичното пространство, но обществото е достигнало до точка в развитието си, в която не приема като откровени, като честни и почтени, разкриващи истината, отговорите на режисираните говорители по темата. И именно заради това ние от опозицията приемаме върху себе си тази отговорност да се опитаме да участваме в институционалното разнищване на случая. Ако вие мислите да го разчистите с вашето мнозинство, той ще си остане ваш този случай и ще си го носите, ние в него няма да участваме. Казаха ви го колегите отляво, казаха ви го отдясно. отдясно. Уважаеми дами и господа, има моменти, в които политическият усет трябва да подскаже вярното решение. Политическият усет показва, че максимално бързо вие трябва да приемете независим орган на парламента, именно такава анкетна комисия. Политическият усет показва, че вие не трябва да правите смешния опит да смесите различни по естеството си случаи. Ние не сме против да се разследват и другите случаи, но нека да не смесваме този случай, в който има груби нарушения, случай, в който възникват и редица законодателни въпроси, Уважаеми дами и господа, замисля ли се някой от вас, докато течеше този случай, какво е неговото съотношение с онова увеличение на санкциите в есента на 2009 г., когато в българския Наказателен кодекс се изравни престъплението убийство и престъплението отвличане? Няма друга държава в Европа, в която приготовлението за убийство да е по-леко наказуемо от приготовление за отвличане. Възторженият популизъм в наказателната политика води до такива случаи като Пернишкия! И защото трябва комисия, която да прочете случая и от тази гледна точка, и да постави въпроса пред народното представителство коя ценност е по-висша животът или парите, които се получават при откупа, и да преразгледа тези текстове в Наказателния кодекс, които са несъответни на никакви европейски, световни в сравнително-правен, в историческо-правен план. Това също трябва да бъде анализ, който произтича от този случай. И неговото събиране, подмитане с другите случаи, които сами по себе си не са по-леки, не може да обоснове, че не е с едничката цел този случай да бъде смесен с полицейското насилие, с политическото ходатайство, с Мировяне, със Скравена. Да, там има полицейско насилие – факт, но това е друга тема. Там като че ли започват сигналите и от МВР за законодателни промени, и прочие, и прочие. Но пак казвам, няма начин случаят в Перник да приключи така, както сте го решили. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Миков, аз приветствам Вашето изказване. То беше в добра насока. Наистина има доста неизяснени въпроси, доста неизяснени случаи. Но дайте да не забравяме, че по наше предложение беше вчерашното изслушване в Комисията

която се съгласихме всички ние – да бъде неограничена във времето и да бъдат неограничени въпросите, които се задават и които възникват по време на дискусията, която се създаде през този ден.

Бъдете сигурни, че при проверка, при анкетна комисия тези, които бъдат избрани от нашата парламентарна група, ще бъдат обективни. Недейте да се притеснявате от прикриване или както казахте – от замазване на положението. Мисля, че госпожа Фидосова беше права и убедителна в своето изказване. Недейте да търсите някакви причини с цел ние да замажем положението. Напротив, ние искаме истината да излезе наяве. Нека да се знаят подробности. Аз съм сигурен, че има допуснати грешки. Да, сигурно има допуснати грешки, но какво ще бъде решението на една комисия при паритетен принцип? След като слушам изказванията отляво и отдясно, на мен почти ми е ясно какво ще бъде. Ние оставаме сами срещу всички. всички. Мисля, че изказването и подкрепата за комисия в другия вариант е много по-добро. И все пак накрая – искате ли истината, искате ли да бъде изяснено какво е ставало в тези ситуации? Ако искате, подкрепете нашето предложение. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Миков, чухме една пламенна реч от Вас и Вие като човек, който се е занимавал с наказателно право, като човек, който е експерт в областта на наказателното производство, казахте и верни неща в тази реч. Поставихте въпроси, на които безспорно трябва да се отговори. Предмет на дейността на тази комисия е да събере фактите и обстоятелствата, които са в тези няколко случая, които са визирани в нашето предложение, за да се отговори на тези въпроси. Господин Миков, Вие казахте, че мнозинството ще контролира преценката на фактите. Няма как, уважаеми колеги, мнозинството – визирате Парламентарната група на ГЕРБ – да контролира преценката на фактите. Пак се обръщам към Вас, защото и във Вашето предложение

Пак обръщам внимание – това не е Комисия за вземане на решения, това не е комисия, която ще гласува законопроект, която трябва да гласува всяко едно действие. Тя изслушва, Тя изслушва, събира факти, данни и обстоятелства при правилата, записани за действия на всички постоянни комисии. Господин Миков, въпрос към Вас: независима ли ще бъде тази комисия, която Вие предлагате – анкетна комисия, доминирана изцяло от опозицията, с 80% от членовете на тази комисия? И тя наистина ли ще покаже обективно фактите и обстоятелствата и ще позволи това да излезе навън и наяве под прикритието на паритетен принцип? Аз смятам и днес разбрах едно – че и Вие сте симпатизант и гледате и следите редовно сериала „Под прикритие”. Много Ви приляга след тази реч, която чухме. Благодаря. Трета реплика? Няма. Ще ползвате ли дуплика, господин Миков? Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо Фидосова, аз гледам филми, чета и книги. Не мисля, че има нещо укоримо в това, даже и български да са. Във Вашето предложение, в проекта за решение по никой начин не се споменава, освен че в мотивите са изброени Перник, Мировяне, Скравена – една поредица от топонимия

спазени ли са всички протоколи за действия в този случай, както във всеки случай, когато има такъв резултат. Очевидно, че вече месец време системите на изпълнителната власт, Вашата система на мнозинството не може да даде отговор на обществото. Не случайно министър-председателят каза: „Слава Богу, че не стана като в „Белите брези”. не е случайно. Това са отговори с много тежки последици и необходими решения – както в поведение и действия на служителите, така и в промяна на нормативна уредба. Очевидно, господин Сичанов, проблемът не е, че Вие сте сами срещу опозицията. Проблемът е, че с решението, което предлагате – за Ваша си комисия, за Ваша си работа, за Ваша си къщичка, Вие ще се изправите срещу обществото и няма да можете да дадете убедителния институционален отговор.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! За да довърша репликата дуплика и да отговоря на въпроса на колегата Ципов, му припомням, че аз два пъти внасях предложения в комисията „Сретен Йосич” за разсекретяване на досието „Лале” и беше отказано. Да му припомня още, че твърдението на комисията, че Бойко Борисов е призован в съда в Белград да свидетелства дали е имало политически и професионален чадър над организираната престъпност в България, също се оказа вярно. И ако Бойко Борисов не отиде в съда в Белград, е само защото стана министър-председател и българската държава по една процедура имаше право да откаже това явяване. Така че, ако искате да довършим работата на тази комисия и да видим дали назад във времето хора от професионалното ръководство, а защо не от политическото ръководство на МВР и държавата са покровителствали тази тежка международна организирана престъпност. Но да се върнем към темата. Напълно съм съгласен с колегата Миков, че всъщност Вие правите опит да прикриете случая „Перник”. За това става въпрос. Вие от ГЕРБ! Защото вчера стана ясно, че служителите на МВР са дали възможност на този човек да има достъп до три оръжия едновременно и да се самоубие. И ние питаме: „Защо му дадохте тази възможност да се самоубие? Дали защото разказа едни неща в един странен разпит, който се записва със специални разузнавателни средства, или защото не каза някои неща на този разпит?!” Стана ясно, че има твърдения, най-малко от похитителите, че МВР има знания върху това отвличане. „Не търсете МВР, защото има хора от МВР, които имат отношение”. Виждате ли за какво става въпрос?! Нито шефът на БОП, нито главният секретар на МВР имаха отговор на простия въпрос: „Тези Ваши служители, като заведоха този човек там, в този тъмен апартамент, това че нямаха фенерчета, че късали жички... – били изморени. Защо не пратихте други, които не Тези хора знаеха ли, че там има една пушка и два пистолета? – не знаем – отговарят. Какво знаехте? Вие какво проверявахте? Вашата проверка проверява ли това обстоятелство?” – не знаем, ще Ви пратим писмен отговор. Ако не са знаели, да си ходят! Да станат патрулни полицаи. Ако са знаели, значи са го завели нарочно и нарочно са го пуснали по коридора, излезли са вън на площадката и са късали жичките. Ето, това са въпроси, които искаме да се разследват самостоятелно, а не да го обърквате с това дали в Скравена са ги били с електрошокови палки, или с тръби;

Тази Ваша комисия няма предмет на дейност. Това че в мотивите нещо са споменали, това си е така между другото. Разберете, няма да приемем пропорционален принцип! принцип! Ако искате комисия – само на паритетен принцип. Това е истината. Няма да приемем да ни запушвате устата! Всъщност историята на тази работа с пропорционалния и с паритетния принцип идва от другаде, госпожо Михайлова. Идва от там, че ги подкрепяхте в началото и те си мислиха, че така ще е цял мандат.

по темата за случая „Бесоолу”, която да има предмет на дейност: опити за оказване на влияние и политически натиск върху правоохранителни и правораздавателни органи. Настояваме за такава самостоятелна комисия! Защото шефът на РДВР – Стара Загора, един генерал, ако не се лъжа, не е някакъв си сержант от БОП, този генерал казва пред една телевизия:

тези хора трябва да отидат там, където им е мястото.- Вие искате да кажете, че Цветанов Ви казва: Искам до седмица-две тези с белезници да бъдат вътре на топло? - Да, това каза. Обаче едно е да работим по закон, казва генералът, едно е аз да вляза в кабинета и да се разберем, друго е там, отвън примерно да се наговаряме нещо и да се правим, че всичко това е ...”, тук тук не се чете. Тоест очевидно е, че по случая „Бесоолу” има политическа поръчка, има политическа намеса, намеса на министър Цветанов. Затова искаме да разследваме поредния скандал около министъра на вътрешните работи и вицепремиер България Цветан Цветанов. И да кажем, че не е нещо изненадващо. Ако Вие ни отнемете парламентарните механизми на комисиите, следва вот на недоверие. Какво друго да направим?!

госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Вземам думата, не че ще кажа нещо качествено, различно и нещо ново извън това, което се чу вече в тази зала. Вземам думата като представител на парламентарна група, която е поредната с ясното съзнание какво и как трябва да се гласува и приема съответно от Народното събрание и с ясното съзнание, че това едва ли ще стане. В резултат на промяната на представителството в този орган, в резултат на промяната и подмяната на волята на нашите избиратели, ние нямаме никаква надежда, че от предложените две точки ще бъде приета тази, която намираме за адекватна, разумна, която беше съдържателно и обосновано защитена от нейните вносители – за създаване на временна анкетна комисия, подчертавам, изградена на паритетен принцип с представителство на всички парламентарни групи и то равно представителство, което я прави годна да бъде обективна и да работи. Същественият въпрос – как ще се формулира предметът на анкетната комисия, която ще се занимае с тези случаи, които ангажират вниманието на обществото, според мен и според виждането на народните представители от „Атака” не е от най съществено значение. Съдържанието ще бъде допълнителен въпрос, който ще занимае една работеща и обективна по своя подход и по своите изводи комисия. Важното обаче и задължително като предпоставка за успеха на нейната работа е начинът, по който тя ще бъде конструирана. Уважаеми колеги от ГЕРБ, няма как да оставим на Вас въпроса за конструирането на орган, който да води работата на такава комисия, да диктува дълбочината и посоката на проверката, която ще бъде извършена, и да очакваме, че ще получим един аналитичен, законосъобразен и верен отговор, който да задоволи обществения интерес, обществената нужда от промяна в тази сфера, която визират и двете комисии. Случаят „Перник”, уважаеми вносители на предложението по т. 1, няма как да не бъде включен в предмета на дейност независимо как той ще бъде формулиран. Ние бихме настоявали на това. Дали това ще бъде първата точка, дали ще бъде една от главните точки, случаят „Перник” не може да бъде загърбен и неотразен в съответната проверка. В същото време обаче поддържаме и изцяло се солидаризираме с виждането Ви, че в работата по този случай, както и другите, които биха били попаднали на вниманието на комисията, ще трябва да има ясно посочени представители на всички парламентарни групи, които отговорно и непредубедено да могат да контролират извършените действия. Това е нашето категорично виждане. Уважаеми колеги от ГЕРБ, подкрепете този начин на проверка, който е доказал своята работоспособност и право на съществуване. Бяха изброени няколко комисии и подкомисии, които са работили в рамките и на този парламент с успех и във всички тези случаи говорим за органи на парламента, които са формирани на принципа на професионално участие на представители представители от представените партии. Самият аз съм участвал и съм бил председател на такива комисии, зная как се работи и какво би могло да се постигне с една усилена, обективна и отговорна работа по поставените въпроси. От името на представителите на Партия „Атака” в този парламент предварително известявам нещо, което очевидно сте разбрали и което можете да подозирате по начина, по който аз изявих своето отношение и по начина, по който следва наистина всеки отговорен народен представител да сподели позицията си по разискваните въпроси – от „Атака” ще подкрепим създаването на временна анкетна комисия, в която да бъдат включени равен брой представители от всяка парламента група. Категорично няма да се присъединим към предложението да се създаде парламентарна комисия при условията на мнозинство от управляващата партия, която сама себе си да проверява, сама да проверява своите министри и своите служители с оглед на всички притеснения, които следват от такава форма на контрол. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители желаят ли да участват в дискусията? Има заявка от госпожа Корнелия Нинова. Това ще се случи след почивката. Дами и господа народни представители, днес в 11,00 ч. в Клуба на народния представител ще бъде открита изложба живопис на художниците Сашо Евтимов и Даря Евтимова. Експозицията представя 50 живописни платна, пейзажи, натюрморти и портрети. Всички народни представители са поканени на откриването. 30 минути почивка. Продължаваме в 11,30